Prelazimo na 3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o nasljeđivanju, prvo čitanje, P.Z.E. br. 768. Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog akta ste primili.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 Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, poštovane zastupnice i zastupnici. Zakonom o nasljeđivanju uređeno je pravo nasljeđivanja te pravila po kojima se od strane suda ili drugih tijela ili ovlaštenih osoba postupa u nasljednim stvarima. U ostavinskim stvarima prvostupanjski postupak u prvom redu provodi Općinski sud, a naravno po ovlaštenju može ga provesti i javni bilježnik kao povjerenik suda. Postojeća odredba koja određuje službeno područje javnog bilježnika sadržana je u članku 245. i glasi da će sud provođenje ostavinskih rasprava povjeravati javnim bilježnicima prema odredbama Zakona o javnom bilježništvu o službenom području javnog bilježnika. Zakonom o javnom bilježništvu službeno područje javnog bilježnika vezano je za područje zakonom određenog suda na kojem on ima svoje sjedište. Ako na području suda imaju svoja sjedišta dva ili više bilježnika predmet će im se dodjeljivati ravnomjerno po abecednom redu prezimena javnog bilježnika. Zakonom o područjima i sjedištima sudova koji je donesen u Hrvatskom saboru 24. listopada prošle godine, a koji u najvećem dijelu stupa na snagu 1. travnja 2015. između ostalog se reorganizira mreža sudova općinskih, određuju se njihova područja, nadležnosti i sjedišta u kojima će djelovati. Od 15. travnja 2015. dakle prestaju s radom 44 općinska suda, odnosno povećava se područje njihove nadležnosti. Dakle, preostalih 24 općinskih sudova nastavljaju sa radom na proširenom području nadležnosti. Povećavanjem nadležnosti općinskih sudova povećavaju se i službena područja javnih bilježnika jer je Zakonom o javnom bilježništvu službeno područje javnog bilježnika vezano za područje zakonom određenog suda na kojem on ima svoje sjedište. Zbog promjene područja nadležnosti općinskih sudova je potrebno način dodjeljivanja ostavinskih predmeta u rad javnim bilježnicima uskladiti sa novom mrežom općinskih sudova i njihovim područjem nadležnosti i tu prvenstveno sa ciljem odgovarajuće dostupnosti bilježničkog ureda za građane koji sudjeluju u ostavinskom postupku. Stoga se predlaže da sud ostavinske predmete dodjeljuje u rad javnim bilježnicima sa sjedištem na području njegove nadležnosti sukladno pravilniku kojeg donosi ministar pravosuđa. Pravilnikom će se unutar područja nadležnosti pojedinih sudova odrediti uža područja za dodjelu ostavinskih predmeta javnim bilježnicima i to prema kriteriju blizine mjesta prema kojem je zasnovana mjesna nadležnost suda za provođenje ostavinskog postupka i mjesta u kojem bilježnik ima svoje sjedište. Time izmjene i područje nadležnosti sudova ne utječu negativno na ostvarivanje prava građana da pristupe javnom bilježniku kao povjereniku suda, a omogućava se ravnomjerna dodjela predmeta javnim bilježnicima. Ako na području određenom pravilnikom o rasporedu rada javnih bilježnika ima više javnih bilježnika sa svojim sjedištem predlažemo propisati da će se predmeti dodjeljivati u rad ravnomjerno po abecednom redu prezimena javnog bilježnika. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolegica Ingrid Antičević-Marinović. Hvala poštovana gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovana zamjenice ministra sa suradnicom, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržat će prijedlog zakona o izmjeni Zakona o nasljeđivanju. Zakon o nasljeđivanju mijenjao se nekoliko puta od 2003. godine, 4 puta, ovo bi bio 5 put. Sjećamo se i sjetimo se ako nam je to izmaklo iz sjećanja jer više nije problem od 2003. godine nesporne ostavine nisu problem. I to više nitko ne govori. A sjetimo se samo dotada da su udovice najčešće pa i ili udovci ali najčešće udovice koje nisu imale svoju mirovinu morale čekati nekoliko godina da dobiju obiteljsku mirovinu da bi došle na red kod ostavinskog suca. Što smo uradili onda 2003. godine? Ono što nam je omogućavao i što je čudo bilo što se ranije nije koristilo u takvim situacijama vrlo teškim onda kada je praktički tek započinjala reforma pravosuđa, dakle koristili smo se institucijom, službom koja je već u samom startu bila dosta stabilna i vrlo brzo se razvila jer je bila utemeljena od strane najiskusnijih sudaca, pogotovo u civilnoj grani sudovanja. Zakon o nasljeđivanju omogućio je upravo da ostavinski postupci koji nisu sporni da se dodijele u rad javnim bilježnicima kao povjerenicima sudova. I još danas postoje mogućnosti da u tzv. nesudskim stvarima o čemu postoji i direktiva EU koja govori o svim pravosuđima, pravosuđa, svoj pravosudni sustav, da se što više koriste drugim službama, agencijama. A mi upravo imamo instituciju, službu javnog bilježnika gdje takvi predmeti koji nisu suđenje u onom najužem smislu riječi da se pravosuđe rastereti i zaista koncentrira na rješavanje parnica u građanskom dijelu i rješavanja kaznenih predmeta u kaznenom dijelu. Dakle, ovdje mi možemo reći da nemamo više problema, a ove izmjene idu upravo na onom tragu dosadašnjih izmjena o čemu je govorila upravo sada pa ne želim ponavljati ono što je rekla gospođa zamjenica ministra kako bi se ti predmeti ravnomjerno raspoređivali s obzirom da je došlo do ukidanja većeg broja općinskih sudova sudova … na području dakle nadležnosti javnog bilježnika. A u onim mjestima, bolje reći gradovima, koji imaju više javnih bilježnika da se ne bi favorizirao određeni javni bilježnik jer kod drugih dodjela dodjela ondje gdje javno bilježništvo ne nastupa kao povjerenik sudova to su ozbiljne primjedbe. Naravno da nadležnost i nad tom službom u krajnjoj instanci ima i samo ministarstvo. Tu mi dobivamo primjedbe i takve primjedbe sigurno i stoje u dobrom dijelu, ali ovdje upravo ovaj prijedlog zakona vodi računa i o tome dakle da će se predmeti dodjeljivati u rad ravnomjerno po abecednom redu prezimena javnog bilježnika. I još nešto, evo s onim s čime sam i započela vrlo kratko dakle sa tim dugotrajnim predmetima odnosno čekanjima da se uopće taj predmet stavi u rad, da se stranke pozovu, bolje rečeno nasljednici. Danas imamo slučaj da često stranke kao nasljednici mole jer su u još jednom periodu žalosti, tugovanja jer javni bilježnici zaista rade rade odlično taj svoj posao, ali ja vjerujem da evo nešto iskusniji vode sada računa i o tome da ono jedno razdoblje pijeteta, sućuti prođe i da se tako ročišta o ovim predmetima zakazuju u primjerenom roku. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Davor Miličević. Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovana zamjenice ministra sa suradnicom, kolegice i kolege. Pred nama se nalazi još jedan prijedlog zakona iz nadležnosti Ministarstva pravosuđa. Predlagatelj nalazi potrebu za donošenjem izmjena Zakona o nasljeđivanju radi usklađivanju sa Zakonom o područjima i sjedištima sudova kao i prethodnim zakonima Zakonu o sudovima, Zakon o Državnom odvjetništvu tako i o činjenici da je donesena nova racionalizacija mreže sudova koja za sobom povlači usklađenje zakona iz nadležnosti pravosuđa. Naime, ovaj prijedlog zakona o izmjeni Zakona o nasljeđivanju sadrži samo izmjene kroz tri članka. Mislim da nema potrebe ponavljati što je zamjenica ministra rekla i budući da su izmjene pozitivne naravi I u ime Kluba zastupnika HNS-a kolegica Vesna Sabolić. Hvala poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Gospođo zamjenice ministra sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Klub HNS-a također podržava Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o nasljeđivanju u potpunosti se slažemo sa dosadašnjim obrazloženjima i kluba SDP-a i zamjenice ministra. Hvala lijepa. (SDP)** Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo kada se steknu uvjeti.